Evo poštovane kolegice i kolege stanka nam je završila i sada ćemo nastaviti kao što smo najavili sa: - Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2015. Hrvatski-memorijalno dokumentacijski centar Domovinskog rata temeljem članka 9. Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata. izvješće se nalazi na saborskoj web stranici. Raspravu je proveo Odbor za ratne veterane i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu čija ste izvješća primili na sjednici. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Želi li podnositelj dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, dr. Ante Nazor. Izvolite. **Nazor, Ante** Hvala lijepo, poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi saborski zastupnici. Evo kao što je već i rečeno opširnije i skraćenu verziju ovoga izvješća našega Centra za 2015. godinu imate na web stranici, vama je poslana skraćena verzija pa ne bih tu ponavljao sve ove podatke koje smo naveli u izvješću, oni su točni nego bih samo želio upozoriti na nešto što nije navedeno a aktualno je, vezano je uz popis uz popis poginulih i smrtno stradalih građana RH u Domovinskom ratu. Ja sam već govorio ovdje da je na ažuriranje taj popis preuzeo naš centar prije 3 godine i da smo ovih godina intenzivno radili na njegovom ažuriranju, da smo kroz glavne popise i bazu podataka koja nam je dostavljena iz Ministarstva branitelja da smo uz to prošli i izvorno gradivo Medicinskog fakulteta vezano za stradanje i civila i branitelja i da smo uz to prošli 140-ak knjiga žrtvoslova da bi provjerili imamo li sve te podatke koje se nalaze u knjigama u našem popisu i obrnuto da li nešto nedostaje i u tim knjigama. Ono što mogu reći sada da je u bazi podataka našega centra vezano uz smrtno stradale i poginule osobe u Domovinskom ratu to je da imamo 8 tisuća 262 branitelja ali bih upozorio da na tom popisu imamo 1231 osobu koja se u nekim dokumentima spominje i kao civil. ju trenutno vodimo pod bazom branitelji. Ali samo da znate da se dakle u toj bazi nalazi 7031 branitelj i 1231 osoba koja je još negdje zavedena i kao civil. U bazi civila imamo 6650 civila ali ono što upozoravam i što sam prošle godine upozorio mi tu bazu tu bazu ne možemo javno objaviti sve do onog trenutka dok nam ne budu poznati svi podatci vezano kako uz prebivalište tih osoba, tako i uz okolnosti stradanja. Dakle ako ćemo gledati trenutno sa onim što raspolaže naš centar to su imena, 912. ljudi koji su smrtno stradali u Domovinskom ratu ali uz napomenu da za otprilike 3 tisuće njih treba dodatno provjeriti okolnosti i stradanja da bi mogli jasno i glasno reći to su konačni brojevi. Vjerojatno će biti najveći dio njih potvrđen ali jednostavno poimenični popis ne može naravno ići javno dok se ne znaju svi podaci Ovdje nisam uračunao nestale, to je posebna knjiga koja je u svibnju 2015. objavljena i tu su podaci također vrlo jasni. Naravno da su u međuvremenu od svibnja 2015., tada ih je bilo 2138 neriješenih slučajeva, 1716 nestalih i 422 su bile osobe za koje se zna da su smrtno stradale ali nije poznato gdje su njihovi posmrtni ostaci. Današnja situacija je takva da je riječ o 1993 osobe koje su nestale a od toga je 1571 od toga je 1571 nestalo, 422 osobe koje se i dalje traže posmrtni ostaci a zna se da su smrtno stradale. A od ovih 1571 nestalih je 920, odnosi se na godinu '91. i '92. a 651 na 1995. godinu. To sam mislio važnim istaknuti danas s obzirom na jučerašnje i na podatke koje su iznijele nevladine udruge. I opet naglašavajući da država radi na tome, ne samo na poginulim i smrtno stradalima na slobodnom dijelu teritorija RH nego da imamo i popis poginulih i smrtno stradalih i na okupiranom području RH tijekom rata, to su uglavnom pripadnici srpske narodnosti. Taj broj je 6239, od toga ih 3574 ima status borca, 1632 ima status civila a za 1033 osobe nije na temelju dokumenata nije moguće utvrditi utvrditi status. Evo samo sam želio da ne uzimam dalje dragocjeno vrijeme upozoriti da se radi na tome da su okvirni brojevi poznati ali da prije temeljitog ažuriranja ne možemo s time ići, ne možemo ih prikazivati kao konačne brojeve. Evo vama na znanje a vrlo rado ću nakon izlaganja u ime klubova i pojedinačnog upozoriti na još neke stvari ako bude trebalo. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. I u ime Kluba HDZ-a prva će govoriti uvažena zastupnica Marijana Balić. Izvolite. Marijana (HDZ)** poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, gospodine ravnatelju Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata doktore Nazor. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice želim obrazložiti podršku Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2015. godinu. Pohvaljujemo rad centra koji je od godine svog osnutka do danas radi uporno, ustrajno i temeljito na otkrivanju istine o Domovinskom ratu. Podržavamo aktivnosti koje su provedene u navedenom razdoblju, te smatramo kako je potrebno i dalje poticati neovisan i objektivan rad centra kako bi nastavio nesmetano sa svojim djelovanjem. Hrvatski memorijalni dokumentacijski centar Domovinskog rata jedno je od najvažnijih znanstveno-istraživačkih ustanova koje svojim radom na temelju činjenica čuva uspomenu na pravedan i legitiman osloboditeljski Domovinski rat. Vrijedi podsjetiti kako u dokumentu koji je upravo ovaj Visoki dom usvojio u listopadu 2000. godine, a riječ je o Deklaraciji o Domovinskom ratu kao temeljna vrijednost Domovinskog rata navedena je uspostava i obrana državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske čime su stvorene pretpostavke za djelovanje pravne države i vladavine prava, te zakonito funkcioniranje državnih tijela kao najbolji način za daljnju afirmaciju dostojanstva Domovinskog rata. Svi se možemo složiti kako centar ima izniman doprinos osvjetljavanju istine o Domovinskom ratu, koji je neosporno temelj moderne Hrvatske države, a da je dao značajan doprinos i u borbi za oslobađanje i dokazivanje nevinosti naših generala u Haagu. Zato držimo da u predstojećem razdoblju moramo dodatno emancipirati stratešku važnost Centra za Republiku Hrvatsku. Smatramo kako je nužno pojačati i potporu Dokumentacijskom centru u Mostaru, znanstvenoj ustanovi koja je osnovana prije nešto više od 3 godine radi istraživanja i publiciranja gradiva iz Domovinskog rata u BiH. Dodatni argument za to su recentni događaji u Orašju, točnije uhićenje desetorice bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane s područja Bosanske Posavine. Ovim putem pozdravljamo rješenje suda Bosne i Hercegovine koji je ukinuo pritvor uhićenim hrvatskim državljanima iz Orašja. Međutim, mnogobrojne optužnice s kvalifikacijom udruženog zločinačkog pothvata protiv pripadnika HV-a i HVO-a u Bosni i Hercegovini nisu prihvatljive, te svjedoče o potrebi intenziviranja sustavnog znanstvenog prikupljanja i obrade podataka i dokumenata vezano ne samo uz rat u Hrvatskoj već i u Potpuna istina o Domovinskom ratu i događajima u susjednoj BiH temelj je da našim braniteljima i sunarodnjacima u BiH osiguramo pravnu sigurnost i stabilan život neopterećen prošlošću. Na žalost, po završetku rata javnost je bila zasuta raznim iskrivljenim tezama poput teza o dogovorenom, pa i građanskom ratu. Pokušali su nam nametnuti ravnotežu krivnje, pa i tezu o zajedničkom zločinačkom pothvatu. Rad centra pomogao je i u otklanjanju takvih insinuacija i pokušaja prekrajanja povijesti i pridonio na jasnijem osvjetljavanju činjenica i istine. Pokazao je svu važnost prikupljanja, analiziranja i predstavljanja povijesnih činjenica kako bi se njime suprotstavili različitim manipulacijama. Iz predmetnog izvješća razvidno je kako centar kontinuirano kroz tri odjela i četiri odsjeka čini maksimalni napor kako bi podigao razinu svijesti o značenju vrijednostima Domovinskog rata, odnosno kako bi ispunio svoju glavnu zadaću zbog koje je i utemeljen, a to je prikupljanje, sređivanje, čuvanje te stručno i znanstveno istraživanje i …/Govornica se ne razumije./… iz Domovinskog rata. Tako je vidljiv podatak da je centar u 2015. godini zaprimio najmanje 123 zahtjeva od fizičkih i pravnih osoba što daje uvid o aktivnom i dostupnosti centra i interesu koji sam centar izaziva i kod fizičkih i kod pravnih osoba, te opravdava njegovo postojanje. Pozdravljam i podatak kako je knjižnica centra povećala broj knjiga i naslova kako u tiskanom, tako i u digitalnom obliku. Pohvaljen je i podatak da je centar u protekloj godini objavio 8 knjiga i ima jednu u pripremi. Isto tako pozdravljamo nastavak rada na ažuriranju podataka o poginulim braniteljima i civilima u Domovinskom ratu, odnosno rad na projektu izravni demografski gubitci Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Identitet i pronalazak nestalih osoba za vrijeme Domovinskog rata su još uvijek neriješeno i bolno pitanje posebice za njihove obitelji. Naglašavamo važnost bržeg i kontinuiranijeg kontinuiranijeg rješenja tog bolnog pitanja i odnosima Hrvatske i Srbije, a pozivamo i Memorijalni centar i sve druge dionike u društvu koji sustavno rade na razotkrivanju istine o Domovinskom ratu da svi zajedno ulažemo dodatne napore i napravimo pravi pomak u pronalasku nestalih ljudi u ratu. Cijenjene kolegice i kolege zastupnici, kao što je nedavno i ravnatelj Nazor izjavio povijest treba poznavati da se zna, da se ne zaboravi i da se ne ponovi. Arhivska izdavačka djelatnost Hrvatsko memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata u tome daje značajan doprinos, a zasigurno pomaže i jačanju našeg konsenzusa i jedinstva u društvu o Domovinskom ratu što smo imali prilike i vidjeti na ovogodišnjoj obljetnici pada herojskog grada Vukovara. O Domovinskom ratu treba učiti, pisati, pričati i skupljati podatke da se nikada ne zaboravi ni ne ponovi. Knjige, zapisi, fotografije, izložbe ostaju mlađim naraštajima kao trajna istina o Domovinskom ratu kojima je obranjena samostalna i suverena Republika Hrvatska. Slijedom navedenog Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će predmetno izvješće centra za 2015. godinu. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Sljedeći Klub zastupnika onaj Živoga zida u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite. **Bunjac,

Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani ravnatelju. Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2015. godinu je jedno od rijetkih izvješća koje smo primili, a koje zaslužuje prolaznu ocjenu. Naime, samim uvidom u ovo izvješće kao i usporedbu sa nekim drugim izvješćima posebno sa ustanovama u kulturi i znanosti posve je jasno da Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar ispunjava svoju zadaću sukladno danim mogućnostima. Važno je napomenuti da u Dokumentacijskom centru radi samo 18 zaposlenih, da se oni svi stručno usavršavaju, da tamo već sada ima 7 doktora znanosti i više zaposlenika na doktorskom studiju, da oni izdaju knjige. U toj 2015. godini bili su autori ili su autori devet knjiga, objavili su 24 znanstvena ili stručna rada, značajno su povećali opseg arhivske građe što im je primarna djelatnost, dakle videozapisa, fotografija, memoarskog gradiva, digitalizirane građe. Manjim dijelom proširili su zbirku u knjižnici, a sve to uz vrlo skromna sredstva koja iznose oko tri milijuna kuna nedovoljna, ali ustanova dijeli sudbinu hrvatskoga proračuna i gospodarstva u cjelini, naravno i stanja u samoj znanosti. Pri tom kada govorimo o ovoj usporedbi sa nekim sličnim ustanovama ili zakladama, recimo kakva je Zaklada za znanost, ona će ubrzo biti na dnevnom redu, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar je ostvario i vlastite prihode u visini od oko 15% i to je vrlo pohvalno da oni nisu ovisili samo o sredstvima iz proračuna nego su pronašli načine i da ostvare neka sredstva vlastitim radom. Ono što bi se možda moglo unaprijediti je recimo skupljanje audio memoarske građe dok su ljudi još živi, dok se ljudi još relativno svježe sjećaju nekih događaja iz prošlosti, neke stvari nisu ostale zabilježene na pisanom pisanom materijalu pa bi trebalo ta sjećanja možda više u većem opsegu zabilježiti, što naravno podrazumijeva puno puno veći obim rada. Možda će se povećanjem djelatnika i taj dio građe prikupljene obogatiti. Naravno netko će primijetiti da je u ovom izvješću zabilježeno premalo korisnika građe. Naime, samo 123 što je doista malo, ali ono nažalost upućuje na opće stanje hrvatske znanosti, premalo je ljudi zaposleno na mjestima znanstvenih novaka u istraživačkim centrima i ovaj broj odražava to loše stanje. Ono što je govorio ravnatelj Nazor i što treba definitivno istaknuti, ali i pohvaliti je činjenica da se pristupilo izradi popisa žrtava i to je vrlo važno napomenuti, cjelovitog popisa žrtava. Dakle do sada su se u prošlosti ne tako davnoj radili popisi žrtava samo na jednoj strani ratne slike. Znači radili su se popisi žrtava ili za pripadnike pobjedničke vojske ili za pripadnike poražene vojske i tako se nije mogla dobiti cjelovita slika o stvarnim demografskim gubicima na teritoriju neke države ovdje u ovom slučaju Hrvatske. S obzirom da se nije moglo dobiti cjelovita slika, na kraju se dogodilo to da se brojem žrtava počelo manipulirati i onda ono najgore od svega počelo se brojem žrtava licitirati otprilike u smislu tko ima više poginulih, taj je veća žrtva, što je posve neprimjereno u ovoj problematici. Zato je za pohvalu da je Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar krenuo popisivati sve žrtve i na okupiranim područjima odnosno na područjima tzv. Republike srpske krajine. Pri tom se mogu postaviti neka pitanja, recimo da li se kada se radi popis žrtava na strni agresorske vojske da li se također uzima u obzir broj žrtava koje su poginule na teritoriju Hrvatske iz drugih država. Dakle da li ima Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar neka saznanja koliko je osoba poginulo u Hrvatskoj, a bili su sa teritorija možda BiH, Srbije, Crne Gore, a ovdje sudionici rata. Naravno može se postaviti i pitanje postoje li kakva saznanja o hrvatskim državljanima koji su poginuli na teritoriju drugih država, možda u BiH u onom kratkom ratu u Sloveniji ili eventualno negdje drugdje. Pitanje izrade cjelovitog i vjerodostojnog popisa žrtava naime vrlo je komplicirano, a posebno u ovom slučaju dakle žrtava Domovinskog rata jer postoje vrlo jake administrativne prepreke, znači postoje ograničenja koje stavlja MUP, ograničenja koja postoje na sudovima, ograničenja koja postoje u matičnim uredima i s te strane bi trebalo unaprijediti odnosno regulativu na takav način da se istraživačima Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centara dopuste da pristupe tim podacima u znanstvene svrhe, dakle da dobiju podatke o adresama prebivališta poginulih i o evidencijama koje oni imaju jer često se zna dogoditi da osobe imaju isto ime, prezime. Recimo koliko ima samo u Hrvatskoj Ivana Horvata ili možda ne znam Stjepana Zadravca, radi se o tisućama osoba s jednim te istim imenom i samo ime i prezime po sebi ne identificira žrtvu u potpunosti. Identifikacija žrtava odnosno popis izrade žrtava može se raditi po mnogim drugim kriterijima i u stvari ga treba napraviti kompletno. Bilo bi zanimljivo saznati kakav je udio žrtava u Hrvatskoj po nacionalnosti, po vjeroispovijesti, po statusu zanimanja, po bračnom statusu, po broju potomaka, ali ono što bilo najvažnije ustvari saznati, najvažnije bi bilo napraviti jedno mjesto gdje bi se uvijek vrlo precizno moglo saznati dva bitna podatka. Prvi, koji je način stradanja žrtve i drugi, gdje se nalazi mjesto ukopa. To su dva vrlo bitna podatka koja u ovom trenutku uz ovakva ograničenja nije moguće napraviti. Kao što je rekao sam ravnatelj oni za 3000 žrtava, to je ogroman broj, ne mogu utvrditi točan način stradanja. I tu bi se mogao otvoriti određeni prostor za manipulacije. Te manipulacije ili recimo problemi najbolje će se vidjeti u trenutku kada će se pisati povijesne knjige i kada će se izrađivati spomen-obilježja. To su vrlo dakle ozbiljne stvari i ljudi neće biti zadovoljni sa spomen-obilježjima na kojima će nečije ime i prezime biti krivo napisano, na kojima će nečije ime biti izostavljeno, a ne daj bože da imamo spomen-obilježja na kojima bi bile navedene osobe koje to nisu zaslužile. Sa tim spomen-obilježjima je bilo u nekim sredinama jako puno problema. Potrošili su se ne znam na lokalnoj razini značajna sredstva, a na kraju su ta spomen-obilježja prerasla u nekakvo ruglo na kojemu nitko ozbiljan ne želi komemorirati žrtve. Tako da je sad vrlo bitno dok još uvijek imamo mogućnost da su svjedoci živi, oni koji su vidjeli, koji znaju neke podatke, da se svi zajedno angažiramo dok postoji politička volja, a ja vjerujem da sad postoji politička volja za ovo pitanje, odgovarajuća, da se izradi taj popis žrtava i da jednom za svagda ovo pitanje zaključimo, da u budućnosti nemamo više ovakvih prijepora kakvih smo imali nažalost zbog žrtava Drugog svjetskog rata, da se dan-danas to pitanje poteže na jedan na jedan vrlo neugodan način, a sama struka nema adekvatan odgovor što odgovoriti javnosti. I trošili su se novci ogromni naknadno. I vi znate da je bila i saborska komisija u tom, formirana je, da je saborska komisija dobila 11 milijuna kuna i da su rezultati bili vrlo slabi i da ustvari cijela ta stvar nije nikada bila na potpuni način zaokružena i apsolvirana. Evo toliko od mene. Živi zid će ovo izvješće podržati. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Steve Culeja. Izvolite. Apsolutno me iznenadio mladi kolega Bunjac, način na koji je on svoje izlaganje ovdje rekao. Spomenuo svjedok vremena, manipulacije, načine stradavanja, mjesto ukopa. Sve su to termini koji se mogu upotrijebiti ovdje u Hrvatskom saboru na najdirektniji način, a da budu povezani sa mojim nastojanjem, a uz pomoć Dokumentacijsko-memoralnog centra i Ante Nazora i drugih koji su upriličili izložbu povijesnu, dakle jedinu u 25 godina u Hrvatskom saboru, a koja je govorila o stradanju Vukovara, okupaciji Vukovara od srpske strane. prijašnja izložba koja je bila upriličena povodom 25 godina ubistava hrvatskih redarstvenika, 12-orice dakle u Borovom Selu, gdje smo pokušali sinergijom zajedno da doprinesemo istinu o Domovinskome ratu barem u jednom dijelu te herojske borbe koja je bila za našu domovinu. Da bi istina ostala zapisana potrebno je uložiti napore i raditi na njoj i da sami pišemo tu istinu barem dok su svjedoci živi. A mislim da će uz pomoć Dokumentacijskog centra i gospodina Nazora uspjeti se barem za našeg života doći do te istine pa da povijest bude zapisana na onaj način kako bi trebali biti, a ne sa lažima koje će nas dijeliti i dalje u budućnosti. Pošto mi je prekratko da pročitam, i Rade Šerbedžija je napisao autobiografski zapis 2004. godine u kojemu je iznio niz neistina posebno za svoj grad Vinkovce i za smrt 12-ice redarstvenika. Upravo sam došao do fragmenata te njegove knjige, probat ću pročitati i dati doprinos kulturi. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Uvaženi kolega Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa. Kolega Culej, istina se naravno treba saznati. Do nje trebaju doći znanstveni radnici. Naravno prije svega povjesničari, ali i mnogi drugi, demografi, sociolozi. Domovinski Domovinski rat vjerujem da će se istraživati još desetljećima. Pitanje žrtava tek je temeljno pitanje ove problematike. Trebat će odgovoriti na pitanja koliko je ljudi bilo ranjeno, koliko je ljudi bilo u zarobljeništvu, koliko se ljudi moralo raseliti tijekom Domovinskog rata, kakve su sve bile sociološko i društvene posljedice i vrlo zanimljivo pitanje na koje će morati odgovoriti gospodarstvenici: kakvu je ekonomsku štetu pretrpjela Hrvatska tijekom Domovinskog rata, koliko je to utjecalo na gospodarstvo u cjelini i vjerojatno i novu krizu koju smo proživljavali zadnjih godina. To su dakle pitanja koja zahtijevaju odgovor, a ja se nadam evo da će hrvatski Memorijalno-dokumentacijski centar i druge srodne ustanove dobiti od države odgovarajuće pomoći u narednom periodu koja će dakle biti i povećana da će se dakle za znanost izdvojiti ono što je potrebno jer otkrivanjem istine društvo će ozdraviti u cjelini, malo što može dakle ozdraviti društvo kao što to može istina. Hvala lijepa. vidim da još uvijek ste vrlo iskreni i niste zaraženi, inficirani politikanstvom koji se često može vidjeti i u ovom domu. Dakle sva je sreća za Hrvatsku što postoji Memorijalno-dokumentacijski centar koji radi upravo onako kako njegovo ime kaže i nažalost i oni su ponekad malo inficirani politikanstvom ali nadam se da će ravnatelj dr. Nazor se uspjeti oduprijeti tome i povijesno prikazati one činjenice koje su bile u Domovinskom ratu koje su samo kada su istinite one su najčišće. Ništa ne treba dodavati, ništa ne treba oduzimati da bi cijela priča bila dobra. Želim vam samo u ovome dijelu reći jedan dio vezan uz nestale osobe. Govorim vam to iz prve ruke jer sam godinama radio na tome poslu i mogu vam reći da sva sreća, kažem postoji memorijalni-dokumentacijski centar koji kaže da u Hrvatskoj trenutno potražujemo 1571 osobu naše državljane. Nažalost na ovogodišnjoj proslavi Oluje pročitano je Hrvatska još potražuje 920 svojih državljana što bi bilo jako dobro nakon svih tih godina da smo toliko ljudi pronašli. Ali vjerujte ukoliko se ne budu tražili svi naši nestali državljani mi ne možemo očekivati uvjetno rečeno od one druge strane da nam ukažu, pokažu gdje su mjesta masovnih grobnica ako nećemo jednakim intenzitetom tražiti te osobe. Drugi dio koji bih još rekao vezan za ovo vidjeli ste kada je dr. Nazor iznosio brojke kako je to vrlo delikatno objašnjavati i govorili ali evo koliko stignem još samo u ovome vremenu objasniti. Dakle ako je netko bio teško, smrtno ranjen u Oluji a nije poginuo tog istog trenutka nego je odvezen u bolnicu, mogao je preminuti, dan, dva, mjesec ili tri mjeseca, mi ostajemo u dvojbi da li je on poginuo ili što se s njim dogodilo. I onda ako na spomenik poginulima Oluje stavimo njega i stavimo datum 1.10. '95. godine onda netko kaže vidi, pa nije mogao poginuti 1.10. kada je Oluja bila u 8. mjesecu, dakle to su isto ovako delikatne stvari o kojima mora skrbiti memorijalni centar. Hvala lijepo. **Reiner, Željko Uvaženi kolega Matić vi ste u biti točno detektirali taj problem. Naime što sa onima koji su umrli od posljedica ranjavanja. Ja sam sam svojedobno pokušao doći do odgovora na ovo pitanje i zaprepastio sam se da svaka država, gotovo svaka država ima neko svoje rješenje. Neki će staviti posljedice ranjavanja, smrt vrijedi 30 dana nakon ranjavanja a neke države imaju 3 pa i 5 godina nakon ranjavanja ako je uslijedila smrt, smatra se da je to ratna žrtva. I čak se znalo dogoditi da je recimo rat već bio završen, ne znam, 1. ili 2. svjetski rat i osobe su umirale u miru ali ipak su one priznavanje za ratne žrtve. Ja ne znam točno kako je u Hrvatskoj regulirano to pravo ali vjerujem da će se pronaći ljudi koji će dakle moći dati neki meritum u ovoj stvari iako sam ustvari već unaprijed gotovo siguran da se nikada neće moći 100% utvrditi tko je žrtva žrtva rata ili nije. I može se dogoditi evo i danas da netko umre od posljedica ranjavanja a da ustvari eto nikada neće doći, da nikada neće doći na popis žrtava. To je vrlo osjetljivo pitanje a najbolje ga je onda riješiti jednom javnom raspravom i zakonodavnim okvirom. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeća će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti uvažena Sabina Glasovac. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine Nazor, kolegice i kolege. Na samo početku želim reći da će klub SDP-a podržati izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2015. godinu jer je ono iznimno sadržajno, kvalitetno i sveobuhvatno. Kao što smo imali prilike čuti i u prethodnim raspravama u ime klubova isto će učiniti i ostali klubovi. Nije to nikakva zapravo novina, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centara Domovinskog od početka svog postojanja dobiva i podršku svih Vlada RH ali i podršku u izvješćima o svom radu u ovom Hrvatskom saboru. Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata je uz skromne financijski, zadane proračunske resurse i okvire u potpunosti ispunjavao svoju ulogu javne arhivske ali i znanstveno istraživačke ustanove koja ima zadaću prikupljanja, sređivanja, čuvanja, stručnog i znanstvenog istraživanja ali i publiciranja gradiva iz Domovinskog rata. U prilog toj tezi idu i vrlo precizno iskazane količine između ostalog prikupljenih, konvencionalnog gradiva, ne konvencionalnog gradiva, pozitiva fotografija, digitalnih fotografija, digitalnih zemljovida i memoarskog gradiva. Jednako tako vidimo da se nastavlja sa digitalizacijom dokumenata da su u 2015. godini kako je iskazano i u samom izvješću, da je digitalizirano oko 180 tisuća i 500 stranica dokumenata. Iznimno značajnim, pa možemo čak reći i pohvalnim smatramo nastavak rada na projektu izravni demografski gubici RH u Domovinskom ratu te ažuriranje popisa poginulih branitelja i civila na slobodnom području RH tijekom Domovinskog rata ali i činjenicu da je tijekom 2015. godine centar radi zaštitnog digitalizirana preuzeo od Ministarstva unutarnjih poslova gradivo tzv. Republike Srpske Krajine za periode 1991. do 1998. godine te je djelomično izvršeno njegovo digitaliziranje dok je ostatak građe u postupku digitaliziranja. Isto tako možemo vidjeti da je i sama knjižnična građa odnosno da je razmjernom s pojedincima i ustanovama centar na neki način obogaćen dodatnom knjižničnom građom. Isto tako smatramo pohvalnim da ulaže i dalje u znanstveno istraživanje da sudjeluju u organizaciji i provedbi znanstvenih i stručnih skupova, predavanja, izložbi s tematikom Domovinskoga rata. Jednako tako smatramo dobrim isto i da se objavljuju znanstveni i stručni radovi zaposlenika centra i da se zaposlenici centra dodatno stručno i znanstveno usavršavaju. Pozitivna jest i činjenica da je u financijskom smislu centar 2015. godinu završio viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 453 280 kuna, prihodi pa čak i izvorni veći su od onih u 2014. godini. Ono što moram reći sa aspekta osobe koja prati poprilično područje obrazovanja i obrazovnih politika jest priprema i sudjelovanje centra u pripremi predavanja o Domovinskom ratu učenicima u školama u RH. To je u redu, međutim smatramo da to možda nije dovoljno. Gospodine Nazor evo i vi i ja smo imali čast zajedno sudjelovati u radu upravnog vijeća nekih 3 godine čini mi se javne ustanove, Memorijalni centar Domovinskog rata i u te 3 godine imamo jedan lijepi primjer jedne pozitivne priče projekt posjete 8 razreda Vukovaru. Cilj tog projekta jeste da se svi učenici 8 razreda kroz dvodnevne posjete Vukovaru na neki drugačiji način uče o vrijednostima Domovinskog rat i bitke za Vukovar. Sami taj posjet nije nikako suhoparan, on uključuje održavanje predavanja o Domovinskom ratu u skladu sa nastavnim programom predmet povijest za 8 razrede, obilazak svih mjesta sjećanja vezanih uz Domovinski rat, prenošenje poruke mira, prihvaćanje različitosti i suosjećanja kroz školu mira i radionice. Dvije godine provedbe pilot projekta je pokazalo iznimnu zainteresiranost naših učenika za ovakav vid nastave i vjerujem da će se smještajni kapaciteti u što skorije dogledno vrijeme osigurati kako bi ovaj pilot projekt prerastao u jedan ozbiljan projekt. Zašto ovo govorim? Govorim to iz razloga što smo mi prošle godine kada smo raspravljali o izvješću centra za 2014. godinu dali smo jednu inicijativu da biste možda trebali razmisliti o stvaranja interaktivnih materijala kojima biste vi kao centar mogli osuvremeniti nastavu povijesti u školama a gradivo Domovinskog rata učenicima bi se moglo prikazati na puno zorniji, na puno slikovitiji i razumljiviji način učenicima. Na samom kraju evo s jednom godinom zakašnjenja skoro ali ja ću iskoristiti čestitat vam desetu obljetnicu vašeg rada i postojanja koju ste proslavili krajem 2015. godine. Koristim priliku i u ime kluba čestitati odnosno pohvaliti vaš dosadašnji rad i doprinos koji je u stručnom i znanstvenom pogledu koji ste dali ne samo prikupljanju i čuvanju nego i utvrđivanju i prikazivanju istinitih povijesnih činjenica povezanih uz domovinski rat. Istražiti, dokazati, zaštiti i širiti istinu nekada je važnije i zahtjevnije od puke emotivne svijesti pojedinca ili skupine o njezinom postojanju. Centar je upravo to i činio. Prikupljajući dokumente utvrđivao je zaštitio i sačuvao istinu, čuvao je i čuva uspomenu na Domovinski rat, raznim instrumentima ju je publicirao, objavljivao i na taj način činio dostupnom širom stručnoj ali i svoj zainteresiranoj i drugoj javnosti. Da bi istina živjela i prenosila se generacijama potrebno je ostvariti snažnu suradnju s obrazovnim sustavom da bi učenici razumjeli s jedne strane istinu u svoj njezinoj šteti, nasilju i patnji a s druge strane u obrani, pobjedi, oslobođenju, dostojanstvu i miru potrebno je učenicima približiti na način da im se ureže u pamćenje. I mislim da vi u slijedećih 10 godina vašeg postojanja možete dati izniman doprinos upravo u očuvanju te istine i većem i snažnijem povezivanju vašeg rada sa obrazovnim institucijama u RH. Evo na tom tragu još jednom ponavljam podržat ćemo izvješće o radu centra za 2015. godinu. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti uvažena zastupnica Irena Petrijevčanin-Vuksanović. Izvolite. Zaboravila sam kako to ide, ispričavam se poštovani potpredsjedniče, poštovani kolegice i kolege, poštovani ravnatelju o ulozi i važnosti centra već smo sve čuli i ja također mogu samo pohvaliti ovo izvješće i naravno vaš rad i naravno pridodati da je izvješće koliko pratim dosada uvijek dobivalo jednoglasnu podršku svih klubova zastupnika a dobivalo je jednoglasnu podršku i svih Vlada. Ali ono što je danas meni isto jako bitno je nešto što je bilo aktualno prije nepunih mjesec dana, dakle a danas je prilika da se progovori o tome. Možemo si postaviti i pitanje zapravo a pitanje je jako bitno, koliko smo mi kao društvo svjesni dakle važnosti čuvanja povijesne građe? čuli smo iz prethodnih rasprava, svi naglašavaju važnost čuvanja povijesne građe, važnost istine, važnost činjenica. 02A mi vidimo iz zadnjih događaja da, dakle u kojima se spominjala i uloga centra koliko je to bitno. I kad je stvorena Hrvatska država nismo mogli ni slutiti da će se, ha recimo već nekoliko godina kasnije pojaviti određene insinuacije i nakon nekog vremena će biti različitih interpretacija, a da ne kažem i konstrukcija. Da će se činjenice iskrivljavati, da će se činjenice zanemarivati, da će se u javnosti i u medijima širiti dakle razne insinuacije. I sjećamo se 12. studenog 2012., dakle bila je ona oslobađajuća presuda, Haaška presuda hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. I ta presuda je, dakle s jedne strane značila prestanak naravno njihove patnje i patnje njihovih obitelji. Ali s druge strane je ona značila i konačnu potvrdu da Hrvatska, dakle da Oluja prvo nije zločinački pothvat, a drugo da Hrvatska nije nastala na zločinu kako se moglo iščitavati u određenim dokumentima. I mi znamo da povijest se ne piše na osnovu presuda, ali presude bi da bi bile pravedne morale biti utemeljene na istini i povijesnim činjenicama i to je naravno uloga centra. Ali svjedoci smo evo vidimo iz dana u dan i unatrag nekoliko mjeseci da činjenice često budu iskrivljene. I dakle trebamo sami sebi postavit pitanje koliko smo svjesni važnosti čuvanja povijesne građe. I mislim da trebamo biti itekako svjesni važnosti centra, jer kad se pojave razno razne interpretacije e tada je vrijeme da se na stol vade dokazi i tad je vrijeme da se na stol vade dokumenti. Jer mi živimo u vremenu mogu reći na žalost ili na sreću kako se uzme. Kad jedna riječ političara ima veći odjek u javnosti nego katkad ne znam stotine dokumenata. Ali istina na kraju opet udari zadnja kako se to kaže u narodu. Ja bih se samo nadovezala na ova nedavna uhićenja jer je sad prilika da i vi ovdje za ovom govornicom i javnost je oko toga dosta zainteresirana i razgovarala sam sa nekim ljudima da kažemo neke činjenice. Dakle, ta nedavna uhićenja su otvorila razno razna pitanja i razno razna tumačenja. I sad s obzirom da je ovdje tema izvješće centra naravno da nije izravno vezano ali je jako bitno jer tiče se i djelokruga centra. Zašto je to bitno? Pa bitno je zato da kažemo jer jedan dio nejasnoća u javnosti, a naročito u medijima se pojavio upravo zbog nedovoljno ja bih rekla nedovoljno objašnjenih ovlasti centra koji se tiče ustupanja dokumenata centra. Ono što je jasno, dvije su stvari jasne. Prvo je jasno da se dokumenti centra nisu davali bez hajmo reći odobrenja nadležnih tijela, to je činjenica. A druga činjenica je da tužiteljstvo BiH, dakle je u centru bilo temeljem nekih dokumenata, dakle nekog sporazuma ili idemo reći dogovora koji je postojao. Ali ima treća stvar koja nije jasna, ali ona je dakle u javnosti izazvala najveću nekakvu pomutnju hajmo tako reći. Ja sam prije točno mjesec dana gledala vaše gostovanje na jednoj televiziji i vi ste otprilike rekli da ste nakon što ste dobili dojavu spriječili, organizirali prvi sastanak kod tadašnjeg ministra, a onda ste zaustavili daljnju suradnju i distribuciju tih dokumenata, daljnju suradnju sa tužiteljstvom BiH. I sad mi možemo pretpostaviti, vi kao ravnatelj Centra sigurno ne govorite nešto olako i vaše riječi imaju težinu i logično je da se onda nameće to pitanje, dakle a radi naših građana je bitno i kažem da je bitno da sada ovdje to još jednom kažemo i da tu stvar stavimo hajmo reći ad acta. Logično pitanje je dakle ono koliko je uopće tih dokumenata centra, tih dokumenata HVO-a završilo izvan Hrvatske prije nego je centar postojao. Taj dio pitanja se ne tiče vas i nije u vašoj nadležnosti. Ali onaj drugi dio pitanje je dakle koliko je centar ustupio, to je na neki način u vašoj nadležnosti i ne samo na neki način. I kažem, iako ovo danas nije osnovna tema, ali mislim da su ova pitanja jako bitna iznimno su važna. Tiču se prvo djelokruga centra, tiču se činjenica i istine i tiču se stvari oko kojih se stvaraju razne insinuacije. I zato bih vas evo ljubazno molila da kad imate priliku i odgovorite, pa će i javnosti biti jasnije. Hvala lijepo.

Imam potrebu kratko se samo osvrnuti na prvi dio kolegičinog izlaganja. U prilog prikazivanju istinitosti činjenica, dakle i događaja u Domovinskom ratu i tu imam potrebu istaknuti još jedan jako bitan aspekt djelovanja Dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Naime, uz jedan prilično skroman, dakle godišnju sumu novca koja na jednoj razini, na lanjskoj razini je bila nekakvih 3 milijuna 170 i nešto tisuća kuna i uz prilično i vrlo stabilno financijsko poslovanje s tendencijom rasta, dakle vlastitih prihoda što nije zanemarivo i relativno malim brojem od 18 zaposlenika u 10 godina rada ono što smatram izuzetno bitnim u radu centra je upravo osnivanje ovog odjela za znanstveno-istraživačku djelatnost koje evo u 10 godina rada ima trenutno ako sam dobro vidjela 5 doktora znanosti koji su stekli uvjete za izbor u znanstvena zvanja znanstvenih suradnika čime centar nema samo karakter arhivske ustanove specijalizirane za ovaj tip građe već ide i korak dalje. Centar je i znanstveno-istraživačka ustanova čiji zaposlenici ne samo da rade na prikupljanju i arhiviranju, znači svih ovih materijala o kojima je bilo riječ, nego rade na njihovoj interpretaciji. to smatram jednom od bitnih stvari, dakle interpretaciji koja je zasnovana na znanstvenim podacima, na znanstvenim činjenicama i koja će onda dati objektivnu sliku o događajima iz Domovinskog rata i svega onoga što je iza toga slijedilo bez ikakvih tendencija revizionizma i sličnih stvari. Hvala. **Reiner, Željko Irena (HDZ)** Pa poštovana kolegice svakako da je bitna važnost centra i to smo slušali u prethodnim raspravama, ali ja bih rekla da će se prava važnost centra vidjeti tek desetljećima kasnije jer činjenice dok su friške možda su još pod određenim i emocijama, konstrukcijama, insinuacijama itd., ali ona prava kada se rastereti tog taloga onda postane sve jasnije i tako da će se istina o Domovinskom ratu već je i sada nesporna, ali naše buduće generacije će imati priliku puno toga učiti od centra, dokumenti će biti dostupni, popis poginulih i nestalih će biti kompletan i u tome će se vidjeti prava važnost centra. Hvala lijepa. lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava je uvaženog Željka Raguža. Izvolite. Gospodine dopredsjedniče, kolegice i kolege zastupnice, gospodine Nazor. Poslije ovih riječi hvale o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata koje nedvojbeno stoje jer to zaslužuju djelatnici centra i gospodin Nazor, ja ću u svojoj raspravi podsjetiti i na neke realne činjenice od kojih ne trebamo bježati nego ih treba realno sagledavati kako bi objektivnije vrednovali i nasljeđe Domovinskog rata, ali i posljedice Domovinskog rata u suvremenom političkom životu i RH i BiH. Naime, važno je istaknuti da je Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata u Zagrebu utemeljen 2005. godine. Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u Mostaru utemeljen je 2013. godine, zahvaljujući potpori Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centara Domovinskog rata iz Zagreba i Ministarstva branitelja RH kada je ovdje nazočni gospodin Matić bio ministar branitelja u Vladi RH. Zašto ovo ističem? Ističem iz razloga što u političkom životu RH nažalost nakon 2000. godine nasljeđe Domovinskog rata bilo je područje gdje se za razliku od drugih naroda i država nije koristilo nasljeđe Domovinskog rata na način da je bilo predmet međusobnog optuživanja i diskvalifikacije drugih strana i stranaka u političkom životu RH. Naime, nakon Naime, nakon 2000. godine nasljeđe Domovinskog rata se koristilo od drugih stranaka u optužbama prema HDZ-u za odlazak za odlazak srpskog stanovništva na osloboditeljske operacije Oluja odnosno kako se tvrdilo od pripadnika drugih stranaka, progon Srpskog stanovništva u RH odnosno koristilo se nasljeđe Domovinskog rata da bi se optužila RH za agresiju na BiH. Ove činjenice su druge strane u BiH i u susjednim državama RH koristile i zloupotrebljavale prema RH, a posebice su ove činjenice zloupotrebljavane kada su Hrvati BiH u pitanju. Drugi narodi, dakle u Beogradu je utemeljen Komitet za istraživanje ratnih zločina već 1992. godine. Srbi u BiH su utemeljeni Republički centar za istraživanje ratnih zločina također 1992. Bošnjaci Bošnjaci su utemeljili Institut za istraživanje ratnih zločina 1992. godine u Sarajevu. Kapaciteti ovih ustanova dakle u Banja Luci i Sarajevu kada je u pitanju struktura uposlenih, znanstvena razina i broj uposlenih i njihove mogućnosti nadilaze organizacijske resurse je Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centara Domovinskog rata u Zagrebu, a također više puta nadilaze i mogućnosti Hrvatsko dokumentacijskog centra u Mostaru. Zašto je to tako? Trebamo biti realni pa kazati da se od političkih struktura RH podcijenila vrijednost nasljeđa Domovinskog rata, uz sve ove zloporabe koje sam spomenuo. Koje su posljedice u današnjem suvremenom političkom životu RH i BiH? Nesagledive, negativne Nesagledive, negativne i trajne. O čemu je važno voditi računa kada se govori o ovim negativnim posljedicama? Na Međunarodnom kaznenom sudu u Haagu postoje četiri pravosudne presude u kojima je RH navedena kao odgovorna strana u međunarodnom konfliktu odnosno sukobu u BiH. Od bošnjačkih političkih struktura ova činjenica ove četiri pravosudne presude koje su prenesene i u prvostupanjskoj presudi haškoj šestorci odnosno Prliću i drugima kako se to naziva, koristi se kao ključni argument za diskvalifikaciju RH i današnji suvremeni … RH da pomogne na europskom putu BiH. U javnosti RH ne postoji jedno realno sagledavanje opasnosti ovih posljedica i postoji nerazumijevanje zašto postoji otpor prema jednom dobronamjernom angažmanu i potpori RH europskim nastojanjima BiH. Pa upravo iz razloga što se nasljeđe Domovinskog rata nastoji zlouporabiti da bi se RH diskvalificirala i da bi se spriječilo njeno nastojanje da pomogne u realiziranju ravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH. Zato je važno istaknuti potrebu širenja kapaciteta Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Zagrebu. Također važnost i potporu koju je dakle Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske ove protekle tri godine davalo radu Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Mostaru, odnosno potpora Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra iz Zagreba dokumentacijskom centru u Mostaru. Ali ono ključno što je važno naglasiti da u političkoj javnosti Republike Hrvatske naslijeđe Domovinskog rata ne smije više biti predmet zlouporaba zato što su trajne posljedice ostale ovih negativnih procesa iz ranijeg razdoblja i što nas očekuje neizvjesnost sa ishodom drugostupanjske presude u predmetu Prlić i drugi. Važno je također naglasiti zbog nepoznavanja naslijeđa Domovinskog rata u javnosti Republike Hrvatske, medijske izolacije ovoga pitanja, da je Republika Hrvatska u proteklih desetak godina pravila i jednu stratešku grešku kada je Bosna i Hercegovina u pitanju što je nažalost na različite načine vrednovala političku korektnost strana u Bosni i Hercegovini u suvremenom političkom životu u Bosni Pod utjecajem međunarodne zajednice Republika Hrvatska je preferirala stajališta bošnjačke strane i kada su bila utemeljena i kada je postojala zlouporaba sa bošnjačke strane prema političkom životu i drugim stranama u Bosni Republika Hrvatska je diskvalificirala srpsku stranu u Bosni i Hercegovini i kad je bilo za to argumenata i kad nije bilo za to argumenata. Republika Hrvatska se od 2000. godine nažalost distancirala od stvarnosti Bosne i Hercegovine kada je položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini u pitanju. Ove tri činjenice su posebice zloupotrijebljene od bošnjačkih struktura u Bosni i Hercegovini i one će ostati ako se ne promijeni odnos Republike Hrvatske prema stvarnosti Bosne i Hercegovine jedna trajna blokada u okviru nastojanja hrvatskog naroda da ostvari ravnopravnost sa Bošnjacima i Srbima. Poznato je kako je srpska strana u Bosni i Hercegovini napravila brojne zločine, ali nije poznato i nastoji se to medijski izolirati od javnosti u Republici Hrvatskoj, nije poznato stradanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nije poznat razmjer toga stradanja niti … stradanja iz razloga što je danas u političkom životu vitalni bošnjački interes hrvatskog naroda da Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju svoju radio-televiziju, dakle da se ne može govoriti o svemu ovome.

Protjerano je i 586 tisuća ne-Srba sa područja pod nadzorom vojske Republike srpske, odnosno pod nadzorom Hrvatskog vijeća odbrane 52 Nije poznato, važno je naglasiti da je armija Bosne i Hercegovine sedam puta više protjerala hrvatskog stanovništva nego što je Hrvatsko vijeće obrane protjeralo bošnjačkog stanovništva. Ove činjenice posebice stradanja hrvatskog naroda na području Posavine,

hvala vam lijepa što ste danas ovo spomenuli. Međutim, evo ja ću samo pred svim kolegicama i kolegama se zahvaliti i nadam se da zbog toga što ste danas rekli nećete imati ali vi ste hrabar i častan čovjek i niste se i nećete se toga bojati. Dakle, samo ću podsjetiti povijesno, za mene je to bio jedan radostan trenutak kad su gospodin Raguž i Šoljić došli u Ministarstvo branitelja sa idejom da konačno i Hrvati 2013. godine, upamtite to: 2013., ustanove instituciju koja bi mogla parirati institucijama koje bošnjački narod i srpski narod u Bosni i Hercegovini su imali znači 15 godina, 20 godina gotovo prije Hrvata. Bio sam naravno radostan zbog toga što s obzirom na funkciju sam mogao pomoći i želim vam da vaš centar radi jednako uspješno kao što radi Memorijalno-dokumentacijski centar ovdje u Hrvatskoj, ovdje u Zagrebu, koji vodi doktor Nazor i siguran sam i još jedanput izražavam svoje zadovoljstvo i radost što u ovom slučaju nema politikanstva da je i ova garnitura Ministarstva branitelja također prepoznala važnost uloge Memorijalno-dokumentacijskog centra u Mostaru i što mu i dalje daje potporu. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi zastupnik Ivica Mišić.

sve što mogu napisati o ratu mi pišemo istinu, oni pišu laž. To su dvije različite stvari. Zahvaljujem se gospodinu Nazoru na svemu onome što je dosad napravio i stvarno vjerujem da je to puno napravljeno, što su rijetko koje institucije napravile što su napravili ona i propratili naš rat i naša stradanja, i ja mu se tu puno zahvaljujem. Malo ste spomenuli protjerane Hrvate iz Bosne i Hercegovine 526 tisuća, ako sam dobro razumio. Znamo, moramo jednu stvar samo znati, da su Hrvati iz Bosne i Hercegovine, opet ću postaviti pitanje posavskih Hrvata, a i svih bosansko hercegovačkih Hrvata, su glasali za Bosnu i Hercegovinu kada je bilo odvajanje iz Jugoslavije. Ti su ljudi istjerani a zalagali su se za Bosnu i Hercegovinu za razliku od Srba koji nisu podržali Hrvatsku kao državu pa su protjerani što isto želim da se isti ti ljudi vrate nazad u Hrvatsku ali to su dvije velike razlike. Ne željeti Hrvatsku a željeti BiH a biti protjeran iz BiH i ni do danas dan ne možete se vratiti. Opet postavljam pitanje i politici i Hrvatskoj i BiH-a 140 tisuća ljudi se ne može vratiti za ono što je željelo, željelo je živjeti u BiH-a. Znamo da je Dayton napravio Srpsku Republiku, moramo prihvatiti tu činjenicu kakva jeste ali ne moramo prihvatiti da oni ne moraju vratiti ljude na svoje ognjište. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je uvaženog. A niste se kolega javili za odgovor. Dobro, ajde odgovorite, mislim u Parlamentu se valja ponašati onako kako treba, ako se javi čovjek za odgovor onda se javi za odgovor. Ali izvolite. Važno je naglasiti ključnu, stratešku pogrešku Međunarodne zajednice pod utjecajem američke politike da je BiH poistovjećena sa bošnjačkom stranom u BiH-a a u BiH žive 3 naroda, pored Bošnjaka i Srbi i Hrvati. I sve posljedice konflikta u BiH koji se nastoje prikazati često manipulativno na način koji ne odgovaraju stvarnim činjenicama je posljedica ove ambicije dakle da se budućnost BiH poistovjeti sa političkom perspektivom BiH kako je Bošnjaci zamišljaju. Ni jednome narodu, dakle ni Srbima, ni Bošnjacima, ni Hrvatima ne treba niti pripisivati odnos prema BiH koji je bio iskren i da su jedni željeli, drugi nisu nego narode po meni treba jednostavno na jedan korektan način podrazumijevati da imaju svoje interese, svoje poglede u više etičkim zemljama koje treba usklađivati da bi se došlo do kompromisa i načina kako graditi budućnost u BiH. Kada sam kazao da se diskvalificira srpska strana u BiH nisam naravno pri tome mislio da treba braniti ono negativno što se manifestiralo tijekom rata u BiH nego sam naglašavao da diskvalifikacija srpske strane u BiH ograničava i angažman RH kada je u pitanju pomoć Hrvatima u BiH posebice u području Posavine i Banjalučke regije. I kada je u pitanju dakle jedan korektan odnos prema Srbima u Hrvatskoj odnosno srpskoj manjini u Hrvatskoj. Ova kontradikcija u odnosima o čemu sam govorio RH kada preferira bošnjačku stranu ima ove negativne posljedice kada su Hrvati u pitanju i na području Banjalučke regije i Posavine a općenito BiH i perspektive Bih u budućnosti.

posebice od Oštre Luke, Domaljevca, Orašja gdje su pod zapovjedništvom našega generala časnoga Đure Matuzovića i njegovih prijatelja, posebice specijalne policije Orašja koji su mnogi ostavili svoje živote na prvim crtama od Obudovca, Pelagićeva, Vidovica i Grebnica. Ne mogu da ne spmenem i moje prijatelje suborce dakle koji su bili rodom iz Bosanske Posavine koji su da bi otišli braniti svoju Posavinu morali davati otkaze u našim jedinicama da bi otišli ispuniti svoju svetu dužnost. Danas kada gledamo iz ove perspektive sa razmakom od dvadeset pet godina ne možemo a da ne primijetimo nepravdu koja se počinila prema našim Posavljacima, našim generalima, našim suborcima iz Bosanske Posavine koji su nepravedno optuženi i to selektivno od svoje države u kojoj žive u suživotu sa drugim narodnostima a posebice što su u Posavini branili se od istog neprijatelja od Srba, Obudovca, Pelagićeva i …/Govornik i Muslimani bili. Mogu reći da sam bio svjedok tamo kada je potopljen naš …/Govornik se ne razumije./…, kada je MIG, potopio je, kada su dovozili naše ranjenike i naše mrtve iz prve crte oštre luke. Danas kada bi otišli na prvu crtu u Oštu Luku koja danas nije više prva crta ugledali biste jedno veliko groblje koje se ističe i na njemu kao da je izbor za najmlađega poginuloga, to su sve mladići od 16 pa na dalje. Dakle dužni smo našoj Posavini i istinu o Domovinskome ratu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovoriti će uvaženi kolega Raguž. Kada je u pitanju dakle nasljeđe Domovinskog rata, medijski prostor RH, Bosne i Hercegovine zasut je brojnim stereotipima i mitovima koji jednostavno diskvalificiraju jedno objektivno sagledavanje posljedica rata u BiH. Kada je Posavina u pitanju jedan od mitova koji je stvoren, koji je ostao kao trajan uteg u odnosima i unutar BiH između dijelova Hrvatskog naroda recimo Bosne, Posavine, Hercegovine je mit o izdaji Posavine. Dokumenti, činjenice, diplomatski izvori međunarodne razine pokazuju da je od tadašnjeg bošnjačkog vodstva išla inicijativa prema međunarodnim strukturama da se RH uvedu sankcije ako se manji dio dragovoljaca iz RH koji su bili nazočni u to vrijeme u Posavini ne povuku iz Posavine i to je nažalost uz tehničku i brojnu premoć srpske strane na području Posavine uvjetovalo i pad Posavine. vrijedno je dakle i kroz djelatnost Hrvatskog memorijalnog-dokumentacijskog centra osvijetliti sve tamne stranice da bi ostalo što manje stereotipa odnosno mitova u političkom životu i RH i BIH. **Reiner, Hvala lijepa. Slijedeća rasprava bit će ona uvaženog Zdravka Ronka. Izvolite. **Ronko, Zdravko (SDP)** Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ravnatelju naravno da se ne bih ponavljao kao što se i moj klub podredio podržavam rad Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra u smislu očuvanja memorije i podizanja svijesti o vrijednostima Domovinskog rata. Podržavam i zalaganje za veću prisutnost a i stalnu prisutnost te tematike u školskim ustanovama kao i veće suradnje i interakcije centra i jedinica lokalne samouprave pa i u smislu financijske poveznice. Hrvatski memorijalni-dokumentacijski centar je veoma mnogo učinio na prikupljanju, sređivanju i zaštiti arhivske građe iz Domovinskog rata na opsluživanju raznih institucija odvjetničkih timova, u izdavačkoj djelatnosti, organizaciji predavanja, stručnih i znanstvenih skupova, izložba, ažuriranja, popisa poginulih branitelja i civila u Domovinskom ratu te prezentaciji putem javnih tribina, skupova, kroz dnevne novine, časopise, radio i televiziju. I na tome im treba čestitati, ali treba im i zahvaliti. To pred njima je još puno posla i moja je ocjena da treba i požuriti da se što je moguće više toga otme i samom protoku vremena. Rekao sam to i pri razmatranju izvješća za 2014. godinu kad me rastužio podatak koji je bio objavljen da je Hrvatski memorijalni-dokumentaciji centar te godine ostvario svega 10 tisuća donacija pa sam stoga i iz tog razloga pozvao one koji imaju novca i koji tako domoljubno doniraju političke stranke da se iskažu i barem u istom omjeru doniraju i Hrvatski Hrvatski dokumentaciji memorijalni centar. I evo ovaj centar u 2015. godini dobio je čak 26 150 kuna donacija što je na prvi pogled dobar rezultat jer je to u odnosu na 2014. 150%. No, kad se tih domoljubnih 26 kuna donacije usporedi sa 2,5 milijuna domoljubnih donacija HDZ-u što je dakle svega 1% onda opet ostajete na neki način rastuženi, rastuženi ste i kad vidite da je ta sredstva koja se doznačavaju iz državnog proračuna preko Ministarstva kulture da su stalno na granici ispod 3 milijuna a da kvalitetno rješenje arhivskog prostora još nije na vidiku. Ako se uzme u obzir da moramo požuriti, da imamo još puno posla mislim da se na ovom polju treba dosta toga još učiniti. Dakle uz čestitke i zahvalu i poticaj onima koji mogu i imaju kao i onima koji odlučuju o novcu poticaj da podupru sva ova nastojanja Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra na polju čuvanja memorije i podizanja svijesti o vrijednostima Domovinskog rata. Evo toliko, hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Slijedeća pojedinačna prijava je ona uvaženog zastupnika Bože Ljubića. Izvolite. **Ljubić, Božo (HDZ)** Gospodine predsjedatelju Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici nakon izvješća, usmenoga a još više na osnovi materijala koji nam je prezentirao Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata i i nakon ovih rasprava zapravo teško je nešto novoga dodati. Mogu reći naravno da podržavam i podupirem izvješće Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata iako da se mene pita ja bi govorio o obrambenom Domovinskom ratu jer mi danas evo 20 i nešto godina nakon Domovinskog rata znamo tko je bio agresor i tko se branio međutim za 50, 100 godina možda će netko pitati oko toga. Ali to je najmanje što u ovom momentu bi trebali, čime bi se trebali baviti. Ono što ja želim ovdje istači, dakle treba odati priznanje dokumentacijskom centru na dokumentiranju istine o Domovinskom ratu. Međutim, ono što nama manjka ovdje i u Hrvatskoj a naravno i u BIH to je diseminiranje istine o Domovinskom ratu i to nije samo uloga dokumentacijskog centra već je to uloga i medija, izdavačke djelatnosti, filmske produkcije, diplomacije itd. Nažalost ja moram konstatirati da smo mi tu da tako kažem informativno diplomatsku utakmicu ako hoćete i promidžbenu i izgubili jer su drugi mnogo ranije i mnogo sustavnije krenuli u tom smjeru a mi smo rekao bih naivno mislili branimo se, zastupamo pravednu stvar, neke stvari su samo razumljive po sebi a kako što vidimo nisu, nisu vidimo po percepciji koja se stvara i stvarala se godinama i u međunarodnoj zajednici, nažalost poticana i sa unutarnjeg plana u RH o … Hrvatske u ratu u BIH u agresivnom smislu itd. Dakle, nažalost tu se ne radi samo o percepciji, radi se zapravo ta percepcija ima i svoje materijalne i pravne posljedice, pa smo ih vidjeli evo kolega Raguž je rekao 4 pravovaljane presude u kojima je Hrvatska na ovaj ili onaj način proglašena umiješanom u rat u BIH. To su presude da podsjetim generalu Blaškiću, Dariju Kordiću i još nekim drugim. A naravno ono što je pred nama to je dakle dakle drugostupanjska presuda šestorci u Haagu poznata pod nazivom „Prlić i ostali“ gdje se također Hrvatska spominje i to u …/Govornik se ne razumije./… predsjednika Tuđmana, ministra Gojka Šuška. Dakle, to su te stvari koje zapravo treba mijenjati i još uvijek nije kasno sa se te stvari mijenjaju. Naravno posljedice toga svega mi osjećamo danas i u Hrvatskoj jer se Hrvatska stigmatizira pa i od naših susjeda u aktuelnim političkim procesima i u regiji i šire, ali s druge strane još više osjećamo mi posljedice Hrvati u Bosni i Hercegovini Bosna i Hercegovina modelirati na osnovu ovih manipulacija i stigmatizacija koja su, dakle posljedica iskrivljivanja istine o Domovinskom ratu. Pa se na žalost i ovdje u Hrvatskoj nedovoljno prepoznaje, pa će se i ovdje često čuti o Hrvatskoj zajednici Herceg Bosni, hrvatskoj Republici Herceg Bosni kao para državi, pa čak i kao zločinačkoj tvorevini. da je Hrvatska zajednica Herceg Bosna osnovana 18. studenoga 1991. godine i prije izbijanja rata. Ali kada? Nakon što su osnovane u Bosni i Hercegovini autonomne ovlasti Srba i nakon što bošnjačka vlast, centralna u Sarajevu nije našla načina da odgovori tome. S druge strane, zaboravlja se ovdje da je u Bosni i Hercegovini skoro godinu dana prije osnivanja Hrvatskog vijeća obrane koje se desilo 8. travnja '92. godine osnovana Bošnjačka patriotska liga koja se onda transformirajući se u armiju percipira kao obrambena snaga u Bosni i Hercegovini. Zaboravlja se da je nakon napada na Sarajevo, opsade Sarajeva u travnju '92. godine Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku da su HVO i teritorijalna obrana tada se zvala, Armija BiH kasnije obrambene sile i Hercegovine. Prema tome, to su sve stvari koje se zaboravljaju i onda nije čudo što smo izloženi ovakvim manipulacijama i stigmatizacijama i što ona ima i ovakve posljedice. S druge strane zaboravlja se činjenica da je

Zaboravlja se činjenica da su Hrvati tada glasovali za Bosnu i Hercegovinu, ali su tražili da bude federalno ustrojena što i danas tražimo mi legitimni predstavnici Hrvata okupljeni oko Hrvatskog narodnog sabora. Zaboravlja se činjenica da su Hrvati prvi podržali plan Međunarodne zajednice za ustroj Bosne i Hercegovine poznat kao Karington Kutijerov plan iz '92. godine i da je on bio podržan od svih strana u Lisabonu, a da je nakon povrataka u Bosnu i Hercegovinu Alija Izetbegović odustao od toga plana. zaboravlja se činjenica da su Hrvati prvi podržali Owen Stoltenbergov plan i Washingtonski sporazum i da je sukladno sporazumu Armije Bosne i Hercegovine odnosno vlasti Republike i Federacije Bosne i Hercegovine i vlasti Republike Hrvatske sklopljen Sporazum o oslobađanju dijelova Bosne i Hercegovine koji su stvorili uvjete za zaključenje i mira u Bosni i Hercegovini odnosno Daytonskog mirovnog sporazuma. Nadalje da mi dovoljno ne radimo na disiminaciji istine o Domovinskom ratu i na činjenici da je Domovinski rat jedan jedinstven, da se Hrvatska branila u Bosni i Hercegovini, također i u Hrvatskoj. Da su vojnici HVO-a branili Hrvatsku, da se te činjenice dovoljno znaju i dovoljno percipiraju onda ne bismo čuli jučer ovdje i zadnjih dana da su, ne jučer nego prije nekoliko par dana kad smo razgovarali o proračunu da se ovdje izražava bojazan da će u novom jedinstvenom Zakonu o braniteljima Republike Hrvatske i članovi HVO-a biti statusno riješeni i obuhvaćeni. Dakle, uvjeren sam da ljudi znaju konkretnu istinu da ne bi na takav način postupali. Zna se ovdje u Hrvatskoj mnogo toga o zločinima drugih u Bosni

na područjima Federacije Bosne i Hercegovine današnje i na zločinima na Hrvatima zna se vrlo malo. Dakle, tko danas ovdje u Hrvatskoj, da li itko zna za stratište Uborak i Sutina gdje je 114 Hrvata i Bošnjaka na početku rata masakrirano i bačeno na smetlište Uborak kod Mostara od strane srpsko-crnogorskog agresora kojim je zapovijedao tada Momčilo Perišić koji čak nije ni suđen za to. Koliko se ovdje zna o zločinu u Doljanima gdje je ubijeno 38 civila i vojnika, vojnika nenaoružanih za vrijeme žetvenih radova od strane jedinica Armije BiH. Koliko se ovdje danas zna o zločinu u Uzdolu iz rujna '93. godine gdje je ubijen 41 civil i manje vojnika. Tko zna danas ovdje o Križančevom selu, Buhinim kućama, Zabilju itd. dakle u središnjoj Bosni gdje su ubijene 74 osobe. Zna se ovdje mnogo toga o Ahmićima, dakle o zločinu koji su počinili pripadnici HVO-a i u redu je što se zna. Međutim, na žalost ne zna se o ovom, o ovoj činjenici i onda se stvaraju krive percepcije. Na osnovu krivih percepcija krivi zaključci. Naravno tko danas nešto znade o zločinu nad 21 zarobljenim pripadnikom HVO-a u Bugojnu, o ritualnim odsjecanjima glava koje danas evo na televizijskim ekranima vidimo na područjima Sirije i Iraka okupiranim od strane ISIL-a. Dakle, sve su to činjenice koje mi trebamo ispraviti jednom disiminacijom istine o Domovinskom ratu, a na sreću imamo sada kvalitetan Dokumentacijski centar i ovdje u Zagrebu i Mostaru koji vodi moj kolega Željko Raguž. Dakle, samo treba poraditi na … te istine i naravno da te manipulacije ne urode posljedicama dugoročnim i trajnim i za Hrvatsku i za hrvatski narod u BiH. Prva stvar na kojoj treba sada raditi to je obrana istine o Domovinskom ratu glede optuživanja pripadnika HVO-a u BiH i temeljem

lijepo ste sve ovo govorili pa ste spomenuli sudove i naše ljude koji su u zatvorima što i ja sam smatram da su vjerojatno nepravedno osuđeni u odnosu na druge koji još uvijek nisu osuđeni. Ja znam da je sud politički i da se vodio i protiv hrvatskih generala politički sud pa se na kaju ipak istina doznala i vidjela i oslobodili su se nažalost nakon godina koji su oni proveli u zatvoru. Mi smo Hrvati u BiH svakako uvijek neka vjetrometina gdje svi ratovi nas zahvate, svi nas potjeraju iz te BiH koji smo prvi narod u BiH, nikoga nije bilo kada su Hrvati živjeli i imali na kraju kompletnu BiH. Danas evo vidite šta imamo, a šta nemamo, šta drugi imaju, šta svojataju a sve je oteto od nas Hrvata, Hrvati su za vrijeme austrijskih ratova vi ste povjesničar Nazor pa znate da je ostalo tek 180 tisuća u BiH pa prije ovog rata je bilo negdje oko 800 tisuća, sada je negdje između 400 i 500 tisuća. Mi smo žilavi narod, na kraju to je naša zemlja i želimo i mislimo da ćemo opstati tamo bez obzira na sve ove političke igre. Druga stvar, spomenuli ste zločine Muslimana u BiH, što smatram i vjerujem da je to istina i znamo da je to istina. Ali tko je kriv za to što ih nismo osudili? Pa valjda smo to mi. Mi smo trebali podnijeti te tužbe i osuditi te iste ljude koji su napravili te zločine. Pa mi to nismo ni u Hrvatskoj čak osudili

Božo (HDZ)** Kolega Mišiću ja se slažem s vama da smo mi krivi i zapravo i ova rasprava danas ovdje nije da tak kažem stručno znanstvena vježba da analiziramo izvješće dokumentacijskog centra već upravo da od danas uradimo ono što smo propustili uraditi do danas. Dakle sve ove žrtve koje sam ja maloprije nabrojio koji su stradali bilo kao vojnici, bilo kao civili, to su mahom hrvatski državljani. Dakle Hrvatska država je sama mogla pokrenuti procese protiv počinitelja da se to sankcionira. Nije pokrenuta. Pa zato što zapravo u Hrvatskoj se vrlo malo zna o tome. Nažalost u jednom periodu bilo je vrlo malo interesa. I zato ovo uhićenje desetorice naših sunarodnjaka iz Posavina pripadnika HVO-a zapovjednika i vojnika koje je ovdje u Hrvatskoj dočekano sa velikom pozornošću može imati na kraju krajeva i pozitivne posljedice da se Hrvatska konačno probudi i počne baviti ovim stvarima na jedan sustavan način. A što se tiče našeg ostanka i opstanka u BiH, da, jesmo masakrirani u dijelovima BiH, pogotovo dijelovima koji sada zauzima entitet koji se zove Republika Srpska, međutim smatram da mi imamo još uvijek dovoljno prvo volje i htjenja da sačuvamo naše pravo na BiH, da imamo sada novostvorenu konstelaciju odnosa i u BiH i u Hrvatskoj i međunarodnoj zajednici pod utjecajem određenih da tako kažem regionalnih svjetskih gibanja koji idu na ruku Hrvatima u BiH, a Hrvatska je već zacrtala svoj put kao članica EU i NATO-a i ja uopće ne strahujem za Hrvatsku u ovom momentu je glavni strateški cilj očuvati opstojnost i nacionalni subjektivitet Hrvata u BiH. lijepa. Sljedeća replika uvažene kolegice Ljubice Maksimčuk. Izvolite. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, uvaženi gospodine Nazor. Na početku se moram osvrnuti da i sama dolazim iz područja naše domovine koje je bilo pogođeno ratnim zbivanjima u Domovinskog ratu čijom problematikom se bavi ovaj vaš centar. Stoga moram pohvaliti naravno rad ovog centra. Doći će vrijeme kada mi koji smo bili akteri odnosno sudionici svega ovoga nećemo moći prenositi ovu priču našim mlađim generacijama.

gospodin Ljubić je se osvrnuo i rekao da se vrlo malo zna o stradanjima Hrvata u BiH s čime se ja slažem. Naravno da mi danas ovdje vodimo polemiku polemiku o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru i moram reći i zahvaliti se što je velika pomoć pružena našem centru u Mostaru, ali isto tako moram napomenuti da je 150 tisuća Hrvata protjerano iz bosanske Posavine da ne govorimo o Hrvatima u srednjoj Bosni i svima onima koji se ne mogu niti vratiti. A vrlo malo se zna o problemima i njihovim stradanjima, a i o problemima onih koji su se vratili i provokacijama koji danas žive, a vrlo ih je malo na području BiH. Moram se osvrnuti i na pitanje kolegice Petrijevčanin Vuksanović koja je spomenula nedavna zbivanja i sami ste napomenuli ovdje u Orašju. Naravno da je to pitanje koje brine i zanima naš narod u BiH. Hvala. Odgovorit će uvaženi Božo Ljubić. što je problem istraživanja, osumnjičenja, i optuživanja u BiH, o čemu se također vrlo malo zna. Dakle, u Bosni i Hercegovini se danas sumnjiči i optužuje po dva zakona. Jedan zakon koji je donesen za vrijeme bivše države, koji nije u sebi sadržavao zločine protiv čovječnosti i koji je bi blaži po visini kazna prema optuženima. I drugi zakon koji je donesen u Bosni i Hercegovini 2003. godine koji je uveo nove kvalifikacije u svoje članke i koji je mnogo strožiji. Nažalost u ovom momentu se tu pristupa selektivno. Kada je govor o pripadnicima hrvatskog naroda i zapovjednici i obični vojnici se optužuju, sumnjiče i sude prema ovom strožijem zakonu iz 2003. godine iako je Sud za ljudska prava u Strasbourgu naredio da se ne može retroaktivno primjenjivati zakonodavstvo. S druge strane kad je pitanje npr. Bošnjaci, pripadnici bošnjačke armije, oni se isključivo sumnjiče i sude prema blažem zakonu iz bivše države. Jedino poneki zapovjednik dakle po ovom strožem zakonu. Dakle, to su te stvari gdje imamo u vršenju pravde nepravdu. Dakle, selektivna pravda nije pravda. Dakle, sve su to stvari o kojima treba znati i ovdje u Hrvatskoj da bi imali pravi odnos prema ovim pitanjima. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I zadnja replika iskazom gospodina Ljubića ne mogu da kad se sjetim Buhinih kuća koje ste spomenuli, ne mogu a da ne spomenem i knjigu našega biskupa Komarice banjalučkoga koje smo svi imali prilike ne znam tko je pročitao, ali ono što sam pročitao unutra, ona svjedočanstva naših Hrvatica, Hrvata, inih, drugih, to je Ne mogu da ne spomenem rad našeg dokumentacijskog centra da li prikuplja isto tako podatke od svjedočanstava naših svjedoka na našim sudovima, a vezani uz ratne zločine. Mislim da bi tu bilo jako puno materijala i građe. Pa ne mogu isto tako da ne spomenem i svjedočenje američkog vojnika Coltona Perryja koji je bio zarobljen zajedno sa hrvatskim vojnikom Zdravkom Filipovićem iz Soljana u Pelagićevu i koji su prošli Golgotu, dakle od Pelagićeva prebacivanja helikoptera do Beograda, mučenja i sve ono što su oni preživjeli tamo, takva svjedočenja kad bi se sva slila na jednome mjestu i kad bi se ta iskustva iz svih tih iskaza izvukla, moglo bi se doći do istine. I još jedan podatak koji nikako ne mogu zaboraviti u samom jeku rata u Orašju je bilo zarobljeno na crti 20-tak četnika iz Borova Sela koji su po završetku vukovarske okupacije preselili se sa svojim oružjem i postrojbama na našu Bosansku Posavinu i njih 20-tak je došlo četnikovati i nastaviti svoj pir, dakle i u Bosanskoj Posavini uz svesrdnu pomoć bivše Jugoslavenske narodne armije koju su mnogi u našoj Bosni i Hercegovini kao i mi očekivali kao osloboditelje… … /Upadica Reiner: Hvala./ … … međutim oni su bili okupatori zajedno sa ovim drugima. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog Bože Ljubića. Uvaženi kolega Culej, drugo pitanje koje se tiče dokumentacijskog centra, da li dokumentira zločine nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini, to će vjerojatno govoriti kolega Nazor, ali ja vjerujem u sinergiju ova dva centra dakle u Zagrebu i Mostaru da će to biti sveobuhvatno obrađeno.

sudovi od Haaga pa nadalje u Bosni i Hercegovini nisu pristupili na onaj način na koji je trebalo. Dakle, izgleda da je i to je jasno netko rekao ovdje da su to politički sudovi, pogotovo u Haagu, jasno je čim je osnovan od strane Ujedinjenih nacija gdje nema drugog stupnja, jasno je da je to politički sud. Indikativno je zapravo da su presude u Haagu po mom mišljenju nastojale apsolutno izolirati vrh bivše Jugoslavije, vrh takozvane Jugoslavenske narodne armije, vrh Srbije od ratova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini pa i glede Vukovara, nitko nije odgovarao za razaranje Vukovara, nitko nije odgovarao za razaranje Mostara niti za ovaj zločin na… Dakle, sve su to stvari koje trebamo znati i s kojima se trebamo moći nositi, naravno dokumentacija, politika, diplomacija tu moraju biti u sinergiji. Hvala Hvala. Završno izlaganje u ime Kluba HNS-a imat će uvaženi Milorad Batinić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče, poštovani ravnatelju Nazor, kolegice i kolege. Izvješće iako je kao što je rečeno u uvodu skraćeno mislim da govori više nego dovoljno. Svakako da ćemo podržati izvješće o radu Upravnog vijeća centra, međutim mislim da je prilika i s obzirom na okolnosti i s obzirom političko okruženje, mislim na susjedne države, isto tako i na određeno iskakanje van okvira određenih političara susjednih država, očito da određene pretenzije koje su bile ispoljavane u povijesti da nisu prestale, a nije izvjesno niti da hoće. Vjerujem da će se, informirani smo i o početku pregovora o otvaranju određenih poglavlja susjedne države i vjerujem da će se u narednim razdobljima pokušati pravdati sa izvrtanjem činjenica i to prvenstveno na temelju Domovinskog rata. Stoga mi u HNS-u smatramo da ovaj posao koji radite treba nastaviti još intenzivnije, a vjerujem da su sada i vidi se, a sjećamo se iz prethodnih godina, iz izvješća 2013. godine kada ste se formirali i znanstveno istraživački dio. Smatram da to područje treba intenzivirati. A to dovodim isto tako i u kontekst i sa onim dijelom proračuna koji vam je na raspolaganju što smatram da nije dostatan. Tako da evo i apel vama ravnatelju, vjerujem da ste to već i razmatrali. U narednim godinama svakako da bi trebalo pojačati proračun. Budimo realni i objektivni 3 milijuna kuna, tu negdje to su tri, ajmo reći sedmice malo lux klase BMW-a. Pa ja vas pitam kolegice i kolege, vjerujem da se i mi svi zajedno pitamo da li je to cijena istine o Domovinskom ratu jer ta istina nije samo istina, činjenice, fakti, povijesni segment. Da li smo se ikada zapitali da li je to u dijelu zaštite nacionalnih interesa i te koliko važno i bitno. Mi smo na Balkanu. Gledamo što se dešava u političkom smislu, politikanskom ili kako hoćemo, znači nema tu nekakvih suvislih politika da mi se ne bi susjedne države uvrijedile. Gledamo Srbiju, gledamo što se dešava u Bosni. Što će biti u ostalim sastavnicama, rastavnicama bivše Jugoslavije to još uvijek ne znamo. Znači Balkan se trenutno primirio stoga smatram da trebate nastaviti sa svojim radom još intenzivnije, okupite mlade stručnjake, mlade ljude, mislim da proračun, da to nije tema o kojoj bi uopće trebalo biti sporno i upitno jer istina nema cijenu a traganje za istinom to vi najbolje znate a i mi koji smo imali prilike sudjelovati u nekim radovima takvog tipa istinu kada počnete istraživati jednom nikada ne prestajete. Domovinski rat, mislim da nije dovoljno da o njemu govorimo zaštitnički u smislu deklaratornog nego to trebamo i primjerom pokazivati. A ovo je prva linija obrane i suvereniteta RH, zaštita nacionalnih interesa kroz to. Zato ravnatelju vjerujem da ćete biti u zahtjevima, planovima, daleko ambiciozni. U svakom slučaju velim, 2013. su stvorene pretpostavke za znanstveno istraživački rad, za kvalitetnije publiciranje, prezentiranje jer naše buduće generacije, budući hrvatski građani koji su još nerođeni, koji će se roditi moraju znati cjelovitu istinu o jednom segmentu povijesti RH. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo jednu repliku uvaženoga Miroslava Tuđmana. Izvolite. (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče. Kolega Batinić ja sam suglasan sa onim što ste vi rekli o važnosti istraživanja istine i Domovinskog rata. Međutim, nisam suglasan sa kvalifikacijom kojom ste rekli da smo mi na Balkanu. Hrvatska nije bila na Balkanu nikada i nije Balkan, na Balkan je došla u 11. mjesecu 2000. godine i upravo zbog te politike koja nas je željela ugurati na Balkan mi smo imali zastoj u istraživanju Domovinskoga rata i ove optužnice gdje smo svi zajedno i kao nacija i kao država izgubili vrijeme. I mislim da nije to sada na vas osobno nego na jednu politiku i jednu poruku da uopće taj termin Balkan i zapadni Balkan koji uključuje Hrvatsku u to treba treba izbaciti i naprosto reći ako se već regionalno pozicioniramo ili jugoistok Europe ili srednjoeuropska zemlja i mediteranska zemlja. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog Milorada Batinića. Hvala potpredsjedniče. Kolega Tuđman, slažemo se, znači moja kvalifikacija Balkan je bilo u političkom kontekstu. Znači ne geografski, naravno da vrlo dobro znamo gdje je smještena Hrvatska geografski međutim naše granice moramo, to vi vrlo dobro znate, ja vam to ne trebam govoriti jer ste i radili niz poslova koji su vezani i za nacionalnu sigurnost i za istraživački rad. Znači u političkom kontekstu, nije problem Hrvatska, nije problem hrvatska politika međutim problemi su politike i politikanstva određenih političara susjednih država. U tom kontekstu je bilo pitanje Balkana. Završno izlaganje imati će uvaženi ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, dr. Ante Nazor. **Nazor, Ante** Hvala gospodine potpredsjedniče. klubovima na podršci i ne samo ovaj put nego i u ovih 10 godina rada centra i zahvaljujem na prijedlozima za poboljšanje. ono što ste govorili kako bih vam mogao odgovoriti, nemojte mi zamjeriti ako ću nešto preskočiti, nemam naočale ali nastojao sam zabilježiti ono najvažnije, pa ću ići i nekim redom. Ovdje smo govorili o nekim stvarima koje ne zna hrvatska javnost, koje u medijima nisu zastupljene pa bih odmah na početku podsjetio i pitao bih sve nas zajedno koliko mi znamo o stradanju Hrvata u Vojvodini, oni vole reći i u Srijemu, Banatu i Bačkoj u '90.-tim godinama za vrijeme Domovinskoga rata. Koliko znamo o podacima da je najmanje 30 tisuća Hrvata sa tog područja protjerano, da je najmanje 26 Hrvata ubijeno, da je 27 sela etnički očišćeno do te mjere da u njima gotovo nema Hrvata više ili ih ima vrlo malo u odnosu na popis stanovništva iz '91. godine a tamo nije bilo rata? Naš grijeh, već dvije godine, obećavam ljudima iz zajednice protjeranih Hrvata da ćemo složiti zbornik radova, imamo i materijal ali je uvijek neko izvanredno stanje, nažalost uvijek smo u nekim procesima i evo sada 16. imati će oni jedan jedan skup u Osijeku pa ćemo se valjda i dogovoriti o dinamici objavljivanja toga zbornika kako bi hrvatska javnost bila upoznata sa stradanjem Hrvata i Srijema, Bačke i Banata za vrijeme Domovinskog rata. Mnogo toga smo propustili i kao država i kao politika iz objektivnih i subjektivnih razloga. I dan danas nije kasno padaju mi na pamet dokumenti kojih imamo tzv. Republike Srpske Krajine koji vrlo jasno govore o pljački hrvatskih prostora. Evo samo jedan dokument iz naftne industrije Krajine 14 milijuna tona sirove nafte je prebačeno u Pančevo, hrvatska nafta je ukradena. Takvih je niz dokumenata vezano za šume, za gospodarstvo. Pa jer možemo ispostaviti račun za te egzaktne stvari? Bilo je govora o popisu stanovništva i činjenica je da je u svim našim popisima od branitelja do poginulih nemamo nacionalnu pripadnost. A stalno baratamo s nekim postotcima, imamo izvješće poslanicu pokojnoga predsjednika Tuđmana koji govori o sudjelovanju nacionalnih manjina u obrani Hrvatske. Mislim da ni to nije problem iako traje sjesti uz popis stanovništva iz 91. godine, svatko od nas se nacionalno izjasnio i barem za poginule ako ne i za sve branitelje staviti te crte pa čak i stručnu spremu itd. da vidimo tko je branio tu Hrvatsku. To se da napraviti ali nemamo pristup popisu iz 91. I ponavljam, ove brojeve koje sam ja danas rekao oni nisu konačni, ovdje je gospodin iz Živog zida spominjao i govorio je o mogućim popisima, naravno da smo napravili i paralelne tablice za provjeru primjerice neizravnih gubici tamo gdje je spomenuta bolest, prirodna smrt a bila je tijekom rata a ne možemo je dovesti u izravnu vezu provjeravat ćemo. Takvih je recimo 284. Ili jedna posebna tablica su pripadnici Jugoslavenske narodne armije na početku rata koji su bili mješovitog sastava. Vi imate u 9 korpusu vrlo zanimljive podatke kada pogledate pogibiju ljudi koji su recimo Muslimani i Albanci. najvećem djelu slučajeva stoji nesretan slučaj. To je onaj korpus u kojem je jedan od zapovjednika stožera bio i general Mladić kojem se sad sudi za genocid i osvajanje u BIH ali ne i za zločine u Hrvatskoj. Ovdje je spomenut Haaški sud i Međunarodni sud pravde, ja ću podsjetiti da je Međunarodni sud pravde donio u članku 426. odluku o odgovornosti vodstva Srbije i Srba u Hrvatskoj za pokušaj stvaranja etnički homogenog područja. Ali nama je kad gledamo presude vrlo upitna stručnost ljudi koji rade, ja ovo moram reći, kao povjesničar ne želim izvan toga izlaziti ali taj ad hoc tribunal Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju donio je brojne, brojne presude koje ili odluke o presudama koje su u debeloj koliziji sa činjenicama. Evo ovdje pričam o Mladiću, govorili ste o vojnom vrhu JNA, pa on nije osuđen ni za razaranje Vukovara. Imao apsurdnu situaciju koja je posljedica rada takvoga suda, da mi imamo danas prvostupanjsku presudu šestorici Hrvata za udruženi zločinački pothvat protiv BIH a činjenica je da su Armija BIH i HVO od 92. do 95. uz onu nesretnu fazu sukoba da su bili saveznici. A Srbija čijem generalu, znači jer on nije general samo Vojske Republike Srpske, neće mi nitko uvjeriti da je on radio izvan ovlasti i ne u suglasnosti sa Beogradom. Ona danas nije optužena za udruženi zločinački pothvat, niti je priznala BIH, niti je branila BIH, branili su je Hrvati i Muslimani, branila ju je Armija BIH, HVO i HV, a danas je Hrvatska na optuženičkoj kupi i presuda svih presuda će biti ona za godinu dana šestorici Hrvata. Ovo je od vitalne važnosti ne samo za Hrvate u BIH nego i za RH i za Hrvate općenito. I ovdje ste spominjali medije, nažalost to je točno mi nemamo u medijima objektivnu sliku onoga što se događalo na ovim prostorima Hrvatske i BIH u 90. tim godinama. Vi ste gospodine Ljubić ovdje spominjali niz zločina nad Hrvatima u BIH. Zna li itko od nas što se dogodilo u Briševu 92. godine na prostoru Prijedora gdje je nesumnjivo bio genocid što god pravnici rekli o tome. Kad pogledamo sve one iskaze, stradanja, i razmjera stradanja Hrvata i Bošnjaka na tom prostoru. O tome se ne govori. Znamo za Ahmiće, znao za Stupni dol to sam i prošle godine i treba znati za sve one nečasne radnje koje su počinili neki pripadnici hrvatskih snaga ali stalno ponavljamo pitanje kako je moguće da mi u Hrvatskoj nećemo znati nabrojiti ova mjesta koja ste vi spomenuli, ni Buhine kuće, Križančevo selo, ni Stipića, Poljane, ni Doljane, ni Grabovicu, ni Uborak itd. itd. Zato govorimo o medijima i o nečemu što nije dobro. Meni je žao što ću ovo reći ali gledao sam 8.12. 8.12. saborsku sjednicu ovdje i bilo je govora o stradanju one nesretne djevojčice Aleksandre Zec. Ja moram upozoriti na okolnosti napadnut je urednik Tv kalendara a ne vjerujem da mnogi oni koji ga napadaju da su pročitali cjelovito tekst koji je napisan. I na inzistiranje njegovo i autora toga teksta toga dana je to bila vijest jer su željeli podsjetiti hrvatsku javnost da su neki Hrvati počinili tako gnjusan zločin. Ali onda su uslijedili napadi iz jedne rečenice koja možda je nespretno rečena da je predimenzionirano i da ostaje u sjeni ostaju ostala ubojstva. Ali nađite mi neku drugu riječ da objasnimo činjenično stanje da zaista u Hrvatskoj mnogi ne znaju ni za jednu drugu obitelj koja je stradala osim za tu nesretnu djevojčicu, majku i ubijenog oca. Ni Čengići, ni Jurići, obitelj Špoljarić tromjesečno dijete, sestre od 17 i 18 godina, zar ni oni ne zavrjeđuju to? A koliko dalek idu te ne znam kako bih ih nazvao takve projekcije u medijima pa se onda o tome pišu neke knjige. Samo ću vam reći da u knjizi koja je nedavno izašla … stoji iza nje jugoistočna Europa događa, i u izradi te čitanke su sudjelovali i naši povjesničari ali ni jedan koji se bavi suvremenim razdobljem pa je to zanimljivo pitanje. Tamo u kronologiji događaja na prostoru Hrvatske od 20 tisuća, najmanje 20 tisuća obitelji i imena nalazi se samo ime jedne obitelji koja je ubijena 7.12.1991. godine. Do tuda nas je dovelo to što se u medijima nastojalo iskoristiti jedan takav tragičan događaj. Ja ovdje citiram riječi iz članka koji je 7.12. objavila novinarka Večernjeg lista na isti dan kada je bio i tv kalendar. Nitko se nije na to osvrnuo, a zapravo je isto rekla što je rečeno u tom kalendaru. Jednom drugom prilikom ćemo o toj čitanci, ali vjerujte mi oni stranci koji će je čitati ništa neće razumjeti o Hrvatskoj. Oni će moći tamo pročitati da je u rujnu mjesecu, da su počela ubojstva Srba u Sisku. A prva ubojstva Hrvata bit će u studenom mjesecu vezano uz Vukovar i u Škabrnju. Nema srpnja mjeseca, Banovine, nema kolovoza Slavonije. Tko je to radio i zašto je radio tako? Tamo nema drugoga svibnja, tamo nema pokolja 13 hrvatskih policajaca '91. godine i kako će stranac razumjeti što se događa u Hrvatskoj ako se izbjegava jedna takva činjenica da je u jednom danu u Hrvatskoj ubijeno 13 policajaca, 12 u Borovom Selu, jedan u zaleđu Zadra. Nema imena naravno. Nema imena Borisa Jovića, on je policajac, a uvijek se barem prva žrtva imenovala, a kasnije su išli brojevi itd. itd. da vas sad ne opterećujem time iako će ovaj Sabor morati razmisliti na koji način i tko u ime Hrvatske govori o suvremenoj povijesti. Jer ta čitanka je puna faktografskih podataka, oni se daju ispraviti, ali ovo sve ostalo mi se čini da je tendenciozno, u najmanju ruku je površno, šlampavo, a zapravo je sramotno na koji način je prikazano. Gospoda iz Živog zida znamo mi broj ranjenih oko 31000 je ranjenih u Domovinskom ratu zahvaljujući istraživanju Ministarstva zdravstva, odnosno knjizi koju je objavio ratni ministar zdravstva gospodin Andrija Hebrang. Vrlo važno je, evo to sam htio reći isto ta percepcija koja se stvara upravo publicističkim pristupom, a ne znanstvenim pristupom. Znači moramo cjelovito pročitati stvari. Zato sam i rekao kad gledamo onaj prikaz u kalendaru vrlo jasno je rečeno da je to sramota, da je to sramota hrvatskog pravosuđa, imenovane su ubojice. Vrlo je jasan tekst ako se želi cjelovito pročitati. Istina je ovdje prihvaćam primjedbu gospođe Glasovac i zahvaljujem joj na čestitkama. Možda nedostaje za ovo doba tehnologije interaktivni materijal. Imali smo dva razgovora sa određenim ljudima. Jedan je trebao biti projekt koji će ići preko Ministarstva branitelja gdje smo planirali upravo takve interaktivne prije svega izložbe koje se danas mogu prirediti. Na nama je da osiguramo podatke, a na onda informatičarima da ih oni odlikuju i da ih slože na prihvatljiv način. Naravno tu treba uključiti i pedagoge koji će to sve blagosloviti. Istina je da smo često po školama. Evo danas sam trebao krenuti u Oroslavlje u jednu školu na predavanje, pa sam dobio informaciju da sam na Saboru. I nastojat ćemo to raditi. Hvale vrijedan je projekt kojeg je započela i pretprošla Vlada i prije toga je to bilo u planu, ali se realiziralo za vrijeme pretposljednje Vlade i danas to traje, a to je da će svi osmaši u Hrvatskoj imati priliku u Vukovaru dobiti najosnovnije informacije o Domovinskom ratu. To samo pokazuje da Domovinski rat nije stranački, one je svehrvatski i na tome i dalje treba inzistirati. Na pitanje gospođe vezano uz dokumente u Orašju ja ću vama dati informaciju. Ne mislim se ni od čega braniti, jer riječ je o nekim ugovorima koji su potpisani još od '96. pa 2005., pa 2013. Svima onima koji pišu na način kako pišu ja se mogu osobno tu uvrijediti, ali nisam bitan ja imenom i prezimenom, nego kao ravnatelj jedne državne ustanove. Svi oni dobro znaju u kojim okolnostima je sve to bilo. I ako ćemo govoriti o tim dokumentima prije nego što razmislimo treba znati da su to dokumenti čiji stvaratelj nije na prostoru Republike Hrvatske, dalje ne bih o tome. To je jedna posebna priča. Osim toga, od '97. do 2001. godine kad su predani u Hrvatski državni arhiv i popisani oni koji danas misle da mogu dijeliti lekcije trebali su tada voditi računa. Nakon toga je sve stvar procedure međudržavnih sporazuma, a i ono što bih želio vrlo jasno naglasiti dokumenti nisu problem. Cjelovito prikazani dokumenti upravo će pokazati u kojim okolnostima su se Hrvati branili, od koga su se obranili i što se događalo u BiH kao što su pokazali i što se događalo u Hrvatskoj kad smo govorili o presudama Gotovini i Markaču i gospodinu Čermaku. Za vašu informaciju, prije nego što je centar preuzeo dokumente 90000 stranica kopija je već bilo u Haagu ne računajući kopije koje su dobili odvjetnici timova koji su tada djelovali i nešto je otišlo već tada prema Sarajevu. 2009. godine te dokumente preuzima naš centar. Do 2012. niti jedan nije izašao jer se pokušavalo zbog iskustva u suđenju Gotovini i Markaču pokušavalo se nešto s tim napraviti. I ovo što ste vi rekli ja ću samo malo precizirati. Nismo mi zaustavili tu suradnju. To je zaustavila Vlada gospodina Milanovića, ali na intervenciju nakon što su nam došli ljudi iz Bosne i Hercegovine i rekli što se događa ovo što je govorio gospodin Ljubić kakva su suđenja u Sarajevu, koliko su različiti kriteriji kad se sudi pripadnicima HVO-a. I najvažnija činjenica je bila kad su nam se, a to je bilo 2015. u travnju prilikom obljetnice Dana HVO-a u Livnu, kad su nam rekli gledajte mi ne možemo dobiti dokumente odvjetnici, znači ljudi koji su osumnjičeni pred sudom u Sarajevu, ne možemo dobiti uvid u arhivsko gradivo Armije BiH. I naravno da nakon toga gospodin Orsat je bio tada ministar pravosuđa, zamolili smo ga za jedan sastanak sa ljudima da čuje iz prve ruke i nakon toga je uslijedilo, ali nakon što se znalo što se radi i nakon što se imalo zaista razloga da se onda taj međudržavni sporazum zaustavi. Evo to su koliko sam zapisao. Ako sam nešto zaboravio molim vas nemojte mi zamjeriti. Samo kad govorim o toj pravdi teško mi je reći da je pravda kada govorimo o šestorici Hrvata 12 godina već traje i ponavljam, toliko su apsurdne presude u udruženom zločinačkom pothvatu prvostupanjska koja zapravo izravno optužuje Hrvatsku kada znamo šta se događalo tamo od '92. godine i što bi se dogodilo da da nije bilo Hrvatske i Hrvata, da nije bilo referenduma na koji su izašli Hrvati, da nije bilo zajedničke suradnje od '92. godine od srpnja postoji sporazum između predsjednika Tuđmana i Izetbegovića i '95. se obnavlja u srpnju, zapravo dodaje se taj vojni sporazum koji je i to je jedno vrlo važno pitanje za razmisliti. Zašto ga bošnjačka strana odbija od '92. godine, zašto odbija vojni sporazum, ako je sve čisto i ako smo saveznici? To su stvari o kojima nažalost u Hrvatskoj se malo govori. Ponavljam, društvo smo gospodin Jasen Mesić je govorio tada 8. da govorimo i o našim teškim trenucima i da govorimo o nekim nečasnim radnjama, i ako mi znamo u Hrvatskoj sve to što su neki pripadnici hrvatskih snaga počinili nad nekim stanovnicima druge nacionalnosti ostaj opet otvoreno pitanje, kako je moguće da mi o stradanju Hrvata prije svega u BiH ne znamo ništa, a da su ovdje u Hrvatskoj u medijima u Hrvatskoj da se to zanemaruju i šuti. I na kraju ću kao i prošle godine apelirati koliko god možete i vi i svi mi skupa da u medijskom prostoru posebice na HTV-u da se s obzirom na ono što nam slijedi sljedeće godine vezano za BiH, da se što je više moguće na temelju činjenica govori o događajima u BiH. Svi mi koji javno govorimo katkad ćemo reći neku rečenicu koja će se moći tumačiti ovako ili onako, ali važno je kada govorimo o ljudima nekima koji iza sebe imaju jedan duži staž u javnosti, važno je prepoznati što je cjelina i što je kvaliteta pa onda će se moći razumjeti ako je neki gaf napravljen, posebice ako se ta osoba ispriča. Što se tiče financijske pomoći, mi dijelimo sudbinu svih arhiva u Hrvatskoj. Uvijek mogu tražiti više, nama je najvažnije da možemo nesmetano raditi. Do sada su nas sve vlade podržavale, u jednom razdoblju jedan dio jedno ministarstvo nam je napravilo jedan problem koji nije bio potreban, ali u cjelini su nas sve vlade podržavale. Jedino što nam sada fali, a to nedostaje mnogim arhivima to je spremište i mislim da ćemo to rješavati intenzivno u narednom razdoblju jer u protivnom nećemo imati gdje čuvati gradivo koje je prikupljeno. Hvala vam na pozornosti.

Poštovani ravnatelju. Da, pitanje koje ste spomenuli tijekom vašeg završnog izlaganja je također bitno, a radi se naime o međunarodnoj prezentaciji rezultata koji se dobivaju povijesnim istraživanjima. Sada mi je palo na pamet kako recimo Mađari sve ključne knjige iz svoje povijesti automatski prevode na njemački, engleski, talijanski pa vidio sam čak i na hrvatski. Znači oni se trude da povijesnu istinu predstave i drugim narodima, da ona ne ostane samo u okviru njihovih državnih granica. Trebalo bi poraditi na tome da se knjige o Domovinskom ratu prevode na strane jezike, da se dokumentarni filmovi daju na pripadajuće festivale, a isto tako da i naši znanstvenici dobiju mogućnost potporu da sudjeluju na međunarodnim znanstvenim skupovima jer u svakom slučaju to je vrlo bitno kako će se stvarati percepcija o Domovinskom ratu i izvan RH. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog ravnatelja. Hvala lijepo. Upravo na tom tragu u ovom izvješću do 2015. među 65 knjiga koje je centar objavio, 8 je dvojezičnih jedna je čak trojezična, ali ono što je najvažnije prilagođavali smo se situaciji kada je bila kada je bila napad na Oluju, onda smo izdali knjigu Operacija Oluja na engleskom, također knjigu o Vukovaru i kada je bila nakon prvostupanjske presude objavili smo Velikosrpska agresija na RH upravo upravo dvojezičnu da bi se moglo razumjeti sa onim najvažnijim podacima koje smo imali vezano uz same operacije u Domovinskom ratu i uz one podatke koje je tužiteljstvo navodilo kao krimen hrvatskim snagama tako da je međunarodna javnost mogla biti informirana. I evo pokazalo se kasnije da su ti podaci zaista bili točni.

Vjerujem da ste puno uradili, ali bi vas nešto pitao. Svi znamo istinu o Hrvatskoj državi. Svaki čovjek Hrvat zna istinu. Ja vas sada želim pitati, pa tko sprečava istinu da se piše u hrvatskim knjigama na hrvatskom mediju, hrvatskom radiju i bilo čemu tko to sprečava? Vi to trebate znati. Pa zar mi možemo biti uskraćeni u ovih 25 godina naše istine da naša djeca ne znaju pravu istinu? Pa vas molim vi to vodite računa dajete recite ovom narodu tko to sprečava? Pa i ovi zločini koji su prema našem narodu urađeni i ovi sudovi pa valjda naši ne mogu ući ni u arhive pa ne mogu vidjeti šta se sve desilo. Znači nama se zabranjuje da mi govorimo istinu što nam se desilo. Pa dajete molim vas recite tko sprečava istinu? Hvala. Odgovor uvaženog … Nazora. **Nazor, Ante** … Ne vjerujem da svi znamo istinu. Mi koji se bavimo Domovinskim ratom uopće šta je istina, ali mnogi od nas barataju većim brojem činjenica koji nešto govore. A na ovo vaše pitanje ja bih rekao protupitanjem svi mi znamo tko to onemogućava. Jeli uredu da u zadnjih 10, 15 godina u najvažnijim emisijama kao što je Nedjeljom u 2 je najmanje onih koji su stručni govoriti o nekim problemima. Sjetite se razdoblja prvostupanjske presude. Koliko prostora su u medijima u takvim emisijama imali ljudi koji niti su bili povjesničari, niti su razumjeli ono o čemu govore, izlazili su sa podacima o ne znam 220 tisuće zapaljenih kuća, o 600 ubijenih ljudi, pa su govorili, to smo vidjeli to smo vidjeli i pročitali, pa je onda sud donio neke presude, a oni nisu odustali od toga. Ja vam samo kažem, pogledajte neću ići na portale, neću ići na tiskovine, svatko ima pravo urednički to, ali imamo Hrvatsku televiziju koja je javna i pogledajte, ponavljam u zadnjih 15 godina u najgledanijim emisijama, recimo „Nedjeljom u 2“ je središnja emisija koju gledaju svi doma. Svi su u to vrijeme uglavnom doma. Koliko je bilo ljudi kad je bila prvostupanjska presuda koji su se intenzivno bavili istraživanjem povijesti Domovinskog rata, a koliko je bilo onih koji su bili iz nevladinih udruga i tu se stvara javno mijenje. Taj podatak da mi od 20 tisuća ljudi

vam puno o svemu tome. Medijska percepcija, medijska predimenzioniranost, nađite mi neku treću riječ koja će to označiti, ali činjenica je da se neke stvari forsiraju na uštrb stvarnih činjenica. Hvala lijepa. S time zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naravno kad se steknu uvjeti. Sutra ćemo nastaviti raditi u 9,30 i prva točka bit će: prijedlog Odluke o imenovanju zamjenika i zamjenice pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.